Колеги, мисля, че може да продължим заседанието. За процедура – господин Йорданов, заповядайте. Колеги, моля да заемете местата си, ако няма да има нови искания за почивка! ТОШКО ЙОРДАНОВ (ИТН): Благодаря Ви, господин Председател. По начина на водене. Като водите, да знаете, че постигнахме съгласие по проблема, който се получи тук, така че ще се обърна към нашата парламентарна група: предложенията, които внесохме, да

КРИСТИАН ВИГЕНИН: Само да припомня, че все пак сме в процедура на прегласуване. Сега ли, господин Биков, или все пак да прегласуваме и тогава?

От 9,00 ч. сутринта ние се занимаваме с т. 1, с бройките в комисиите, които са си между Вас – кой имал повече, кой бил 0,6% човек,

което можеше да свършим, е тук да приемем поне тези предложения, които бяха предложени. Сега разбираме, че вносителите ще гласуват против собствените си предложения. Като дръпнем чертата, ще се окаже, че днес българският парламент не е работил нищо. Ама нищо!

Да припомня само, че всички тези почивки, тъй като бяха поискани от името на парламентарни групи, ще бъдат отработени… (Реплика: „Кога?“) В днешния ден, днес, така че парламентът има възможност при една стегната работа да свърши немалко неща. неща. Ако намалим сега вече оттук нататък процедурите и се концентрираме, разбирам тази загриженост на господин Биков, започваме да работим.

НЕНКОВ (ГЕРБ-СДС): Господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е към Вас, господин Председател. Искам да Ви кажа, че пред Вас седи един сериозен риск да се превърнете на председателстващ на едно много тъпо шоу. Вече три часа ние нищо не правим. Поискахте почивка вече час и половина и ние с колегите останахме с впечатлението, или поне се надявахме, че за това време

Само да припомня, че всички предложения за корекции по текстовете бяха изгласувани, няма да ги повтарям. Просто сега минаваме комисия по комисия. Гласували

Комисията и Проект за решение за изменение на Решение за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси и за промени в състава на Комисията. Моля, процедура за гласуване.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, гласувах против и може би за някой ще е странно, макар че имаше изказване, че бихме подкрепили едно справедливо разпределение на местата в комисиите. Гласувах против обаче, защото тази справедливост, уважаемо мнозинство, закъсня с почти четири месеца. Още помня първото заседание на Председателския съвет, в което обсъждахме разпределението на местата, квотите на различните политически партии и бележката от хората с по-голям парламентарен опит, опозицията – за първи път след 32 години парламентаризъм – дори от едно ръководно място на председател. Това че имаше идеи да подхвърлите председателството на една комисия, от която ние се отказахме доброволно, за да Ви покажем, че опозицията и без ръководни места може да има експертиза, да има енергия, да има знания и да Ви го демонстрира ежедневно, мисля, че вече сте го разбрали. И затова днес над три часа обсъждаме вътрешните Ви борби за постове, за баници, за места, за столчета. Колеги, Вие единствено и само заради това сте в тази власт.

Заповядайте, по начина на водене, Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, процедурата ми е по начина на водене. Бих помолил, господин Председател, да ни представите протокола от заседанието на върховния орган, който заседава повече от парламента днес, но така и не разбрахме какво е решил. Днес отново, за съжаление, опозицията спасява управляващото мнозинство. С намесата на опозицията успяхме да решим един двумесечен проблем, по думите на ИТН, от 10 март, че не може да се намери правилното разпределяне. Чухме ощетяването, което по признание на всички го има и най-вече спрямо опозицията, но не чухме становището как ще се реши тази несправедливост, защото ГЕРБ бяха лоши,

За решенията ще разберете след малко. Преминаваме към гласуване на следващото решение – за промяна в състава на Комисията по земеделието, храните и горите. Гласували

Преминаваме към следващия проект за решение – за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и иновации. Гласували

Преминаваме към следващите проекти за решения от ВЪЗРАЖДАНЕ. Проект на решение за изменение на Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси за промени в състава на Комисията. Гласували

господин Председателстващ. Уважаеми народни представители! С оглед на резултата от сегашното гласуване за Комисията по бюджет и финанси и с оглед на това, че следващите две предложения, които следва да се гласуват, е за освобождаване на Искра Михайлова от Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, считаме, че това решение вече няма мотивация и основания да бъде вземано, тъй като видяхме, че по време на двете почивки отново беше направен поредният политически пазарлък в управляващата коалиция и така или иначе това предложение няма как да бъде прието. Затова правя изрична процедура, че оттеглям едно от двете предложения, които следва да бъдат гласувани, а именно – предложението за освобождаване на народния представител

Тогава преминаваме към следващия Проект на решение за изменение на решение за избиране на Комисията по конституционни и правни въпроси. Вносители са Петър Петров и група народни представители.

представители. Гласували 156 народни представители: за 38, против 116, въздържали се 2. Предложението не е прието. С това тази точка от дневния ред беше изчерпана.

за да бъде всичко по правилата, а именно, моля да раздадете Проекта за решение. и за промени в състава на Комисията. Моля, процедура за гласуване.

преномерират съответно от 10 до 18. Гласували 152 народни представители: за 137, против 12, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля да бъдат представени проектите.

Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря, господин Председател. Първо, започвам оттам, че вярно е, че имате възможност да предлагате всичко в дневния ред, господин Председател, но някак си „на алангро“ влязоха два проекта за решение – символ на справедливостта. Разбира се, в кавички го казвам. Колеги, колкото и да имате право със силата на мнозинството да си правите каквото решите, не намирам за справедливо една парламентарна група, която се състои от 25 народни представители, да има трима народни представители в една от водещите комисии на Народното събрание, а например парламентарна група с 59 народни представители да има петима. Това е връщането на Вашата справедливост, идентично на връщането на Вашия парламентаризъм, грубо погазване на парламентарната практика, за която хората с история и с опит ще Ви кажат, че 32 години никой не се е осмелил да прави против Правилника, против политическия плурализъм, против Конституцията и вота на гражданите. Защото да Ви обяснявам ли пак, че числеността на парламентарните групи е израз на вота на българските граждани? И ако за една група са гласували достатъчно

тези представители на гласувалите за тях трябва да имат своето числено и смислово отражение в органите на парламентарната власт. Оставам с впечатлението, че всичко това за Вас е без значение. То е без значение от ден първи, защото Вие сте Промяната. Да, Промяната сте, няма Конституция. От ден първи Вашият министър-председател все още като министър я наруши. Последователно след това Вие нарушавате с най-различни не на ръба на закона, а отвъд закона и Конституцията решения. Трябва ли да припомням избора на КЕВР – променихте закона за един ден, за да можете да поставите един Ваш човек против изискванията на закона. И скоро Конституционният съд се надявам да се произнесе. Решението за АПИ тотално противоконституционно. Да Ви уведомя, че вчера Конституционният съд е образувал Дело № 10 от 2022 г. и това ще се окаже противоконституционно. Какво ли още не! Вие просто си представяте работата на парламента по някакъв различен начин, променен начин, върнахте парламентаризма изведнъж. Колеги, дали си давате сметка, че всичко, което се случва в тази зала, има отражение върху парламентарната история и някога напред във времето тези прецеденти непременно ще бъдат ползвани. Ще бъдат ползвани като аргументи за други прецеденти – гласуването Ви по три пъти на едно и също решение, и внасянето ад хок на разни предложения, само и само да се удовлетвори желанието на някой коалиционен партньор. Давате ли си сметка за това? Колеги, рушите институциите, рушите правовия ред, рушите парламентаризма. Осъзнайте го, докато е време, защото дали утре, или когато и да е, Вас няма да Ви има, наистина няма да Ви има, но тук в стенограмите на Народното събрание и в Библиотеката на Народното събрание ще стоят срамните решения, които Вие гласувахте. И най-опасното е, че някакви други такива, ако някога се появят изневиделица като Вас, ще се позовават на тези срамни решения. Идва ми да кажа думата позор, не в онзи смисъл, а това е дъно, парламентарен позор, което си позволявате да правите. Наистина.

Да, не се постигна справедливост по отношение на групите, за които аз казах днес – ДПС, ГЕРБ на места, ВЪЗРАЖДАНЕ. Затова аз от тази трибуна искам категорично да заявя, че ние ще настояваме за работна група, че искаме да се седне и наистина да се преразгледат всички комисии (оживление,) наистина да се види съотношението, наистина да се види кой е облагодетелстван и кой е ощетен и в кои комисии. Защото тук не бяхте права – по отношение на големите комисии, ГЕРБ е получила това, което трябва да получи, даже малко е надценена. Благодаря, госпожо Митева. Трета реплика има ли? за съжаление, моето разбиране е, че Вие изгубихте малко пленарно време, защото говорихте за това как трябва да се спазва Конституцията, как трябва да се спазва Правилникът, как трябва да се уважава историята на този парламент, на тази зала. Говорихте за това, че всяко едно решение, всеки един пробив в Правилника в бъдеще ще се използва от всяко следващо Народно събрание да си легитимира своите решения. И всъщност по този начин създаваме една лоша практика и няма как да очакваме, разбира се, хората да уважават тази институция, тъй като хората не са глупави и виждат, когато когато едни народни представители ги вълнува единствено и само собственото им оцеляване и това кой на каква комисия ще бъде председател или в коя комисия ще членува. Но знаете ли защо е така? Защото някак си след последните месеци или повече от месеци, може би година, се насложи едно разбиране, че когато си Промяната, всичко ти е позволено. Всичко ти е позволено! Ти си нарушил Конституцията, но казваш: „Ама, аз се чувствам българин.“ Добре, окей. Ние казваме: „Държавата няма как да абдикира от своите правомощия, изпълнителната власт, която да взима решения, важни за, примерно, един пътен сектор, но Вие казвате: „Не, ние в парламента ще взимаме такова решение.“ Вие сте Промяната, колеги, и всичко Ви е позволено, но не, не Ви е позволено! И неслучайно хубаво е да си припомним някои факти – защо се стигна до днешния безумен дебат? Аз затова преди малко казах, че сме на път да се превърнем в едно тъпо шоу. Защото всъщност днешният дебат, колеги, и госпожо Атанасова, хубаво е да припомните, стана благодарение на това, че господин Каримански не беше избран за шеф на БНБ и още тогава ИТН изведнъж видяха несправедливостта в разпределението на комисиите и внесоха това решение. Ето това е всъщност причината да загубим вече повече от четири часа от пленарното време да се занимаваме с коалиционните неразбории. И наистина, за съжаление, би било смешно, ако не е тъжно, но наистина се превръщаме в едно много

Господин Председателстващ, с огромно съжаление за мен се налага да се съглася с някои от нещата, които каза госпожа Вълчева – Атанасова,

Позор е, че най-голямата опозиционна партия, която прочее управлява 12 години, знае как ще се провъзгласи независимият Конституционен съд по дело, по което още не е излязло решението му. Позор е, че тези, които са кадрували 12 години и са назначавали конституционни съдии, изглежда им заповядват как да решат. Не мога да не се притесня

МИХНЕВ: И сега ще заключа – явно решенията, които се вземат от Конституционния съд, се вземат от една партийна организация в ГЕРБ, която не за много хора е известно, но аз ще Ви кажа как се казва тя – тя се казва „Съдии ГЕРБ“. Благодаря Ви.

с отговор в дупликата си на този, който допринесе най-много за това тъпо шоу – господин Михнев. Господин Михнев, определено не знаете какво означава думата позор. Ако знаехте, не бихте си позволил да твърдите, че бащата на моя колега Александър Ненков е конституционен съдия, защото той не е, господин Михнев! И да, това е позор, че говорите лъжи от тази парламентарна трибуна. Знаете ли какво още е позор, може би личен за Вас например – че през тези 12 години, в които управляваше ГЕРБ,

и аз го казвам със съжаление. Но да е честито на Промяната такъв народен представител от Вашата парламентарна група. Толкова за казаното от най-големия позор.

Ще се съглася в частта, че след четири месеца мнозинството, управляващо, е разбрало, че има опозиция и тя е ощетена. Ние бяхме тук и на 3 декември, и тогава Ви заявявахме, че сме тук и представляваме български граждани.

Нали Вашата коалиция е А отборът? Не може да сметне колко комисии се полагат на опозицията, колко на управляващите ли? Всъщност сега Вашите неразбории, които на Коалиционен съвет от 20,00 ч. в Министерския съвет не можете да разрешите, пренасяте в пленарната зала. За съжаление, цената на всичко това плаща българският данъкоплатец, защото той на всички плаща и на тези, които са в почивка, и на тези, които бяха в почивка 10 дни, когато важни за България проблеми стоят на дневен ред, и на тези, които почиваха днес час и половина заради едно толкова елементарно решение. И накрая за справедливостта. Приключвам. Мисля, че Кант беше казал, че когато се загуби справедливостта, човешкият живот е без значение. Отстоявайте я! Той, човешкият живот, отдавна

Господин Председател, уважаеми колеги! Взимам процедура за лично обяснение с ясното съзнание, че много трудно господин Михнев може да ме засегне лично, но няма как по друг начин да му отговоря. Жалко, че излезе. Проблемът къде е? На господин Михнев хубаво му бяха забранили да се изказва след онова с джипката. (Смях от ГЕРБ-СДС.) Сега явно пак духът от бутилката е изпуснат и гледам, че в последните дни набира инерция и ще трябва пак, колеги, да се обади и да го спрете. Защото той е доказателство за това, за което говорихме – Вашата некомпетентност. Не говоря за моя баща

Представете си сега – Конституционният съд и тези съдии, които трябва да са хора с много голям, огромен опит – в годините назад, доказани професионалисти и не говоря за моя баща, а за всички други и сега излизат и гледат по телевизията как един обяснява как ГЕРБ назначавала конституционни съдии. Абе, хора, наистина, имайте някаква така мярка! Прибирайте си ги тези хора, само вредят! И пак Ви казвам: това, че сте се нарекли Промяна, не Ви дава ама никакво право да правите каквото си пожелаете. Нямате такова право! Разберете го! Заради това Вашият рейтинг пада надолу, заради това на следващите избори ще пострадате, и то жестоко! Заради това се чудите как да си спасите коалицията, защото Ви е страх от наказанието, което хората ще Ви дадат – те го виждат, не са слепи, колеги! (Ръкопляскания от

Господин Председателстващ, няма как да не отбележим това, което се случваше почти три часа. Опозицията и част от управляващите в лицето на ИТН обясниха ясно, точно и категорично, че управляващите в лицето на БСП и „Демократична България“ имат несъизмеримо членове на комисии и не би трябвало това да продължава, тъй като не е коректно не спрямо парламентарните групи, а спрямо избирателите. Защото сме свидетели на масово бойкотиране на комисиите именно от управляващата коалиция. Почти три часа парламентарно време. Тук излязоха представители на ИТН и обясниха как точно и ясно – господин Каримански изкара едни цифри, никой не можа да го обори дали са и че не са коректни, напротив всички едва ли не го потвърдиха, но въпреки това БСП яростно защитаваше това, което имаше „Демократична България“. „Продължаваме Промяната“ замълча.

политика, партия, политик са мръсни думи в българското общество. Хората ги презират именно заради безпринципни договорки в кулоари, в частни кабинети или в сгради. Това се случи. Това е истината и това тежи че се огънаха и направиха договорки на „Има такъв народ“. Това са фактите! Както в тяхната парламентарна група, така и във всички парламентарни групи има честни хора и никога нищо не е под общ знаменател – не всички са крадци и мошеници, и в тяхната група има честни хора. Сигурен съм, че една част от тях дълбоко в себе си, а даже не и толкова дълбоко, а явно съжалява за това какво е направило тяхното ръководство – безпринципност за пореден път. Такива са фактите. Както е казал мъдрият български народ – хубави хора, не са някои честни. Това се случва и това в момента виждате – напразни обещавания, замъглявания, тук обясняване как ще направим поредната комисия, тип – председател Христо Иванов, месеци наред не заседавайки умишлено и целенасочено, но просто да се накичи с титлата председател, най-вероятно следващата, по-следващата, а може би към Нова година, ако го има този парламент, ще създадете и такава предварително мъртва комисия, справедливост. Какво направихте реално обаче? Увеличихте членовете на комисиите, приехте това за съвсем нормално, въпреки че преди два часа точно „Има такъв народ“ обясняваше, не „Има такъв народ“, извинявам се, другата част от управляващите обясняваше, че това е неморално, нечестно и не трябва да се прави, развалят се пропорциите. Сега управляващите приеха това за нормално. И то какво направиха? Запазиха бройката на

И бройките на БСП, които също не би трябвало да са такива. Това ли е промяната Ви? По-скоро не, това не е промяната. Това ли е разликата Ви с ГЕРБ? 12 години тук си късате ризите, обяснявате колко са лоши ГЕРБ и Вие ще промените. Нищо не променяте. Вие потъпквате Конституцията, камо ли някакъв Правилник, за пореден път.

Понеже госпожа Митева и колеги от управляващото мнозинство обявиха, че искат да правят работни групи, за да се преразглеждат комисии, да се преразглеждат председатели, аз ще кажа нещо, което мислех да кажа първия път, когато се гласуваха тук комисиите. Тогава се отказах, защото не виждах смисъл от това. Първо, това опозицията да има председатели на комисиите и изобщо да участва в комисиите, въпреки че тя няма мнозинство, е измислено, за да се носи отговорност. То не е измислено, за да се носи някаква обща отговорност, защото решенията на парламента излизат с печата на парламента, с всеки, който е тук, в тази зала, независимо от коя политическа сила е, независимо дали е от управляващото мнозинство, или опозицията. Това е смисълът на общото носене на отговорност. Не намерих обаче аз смисъл тогава да Ви обяснявам, защото никой нямаше да ме разбере, макар че това е елементарно правило на парламентаризма и изобщо на политиката. Управляващото мнозинство го прави, защото разбира, че има нужда от общо носене на отговорност. То не го прави, защото е милостиво, защото е благородно, а защото има полза от това четири месеца след като взехте тези решения, където всеки трябваше да стане председател на комисия, се сетихте и започнахте да наричате несправедливо, че опозицията нямала председатели на комисии. Аз ще Ви кажа, че не е несправедливо, то е недалновидно, и то от Ваша гледна точка. когато започвате, макар и без да го разбирате много, но да го усещате, че това е във Ваш ущърб, че сте оставени в една много сложна ситуация да носите сами отговорност за неща, за които не можете да вземете решения, сега започвате да казвате – може би трябва да върнем опозицията. Тук обаче въпросът е в тази ситуация дали пък опозицията ще иска да носи отговорност заедно с Вас за каквото и било. И този въпрос, поне в нашата парламентарна група, ще бъде много сериозно обсъден. Защото в този момент аз лично не съм убеден, че ние имаме някаква нужда да носим заедно с Вас отговорност за неща, за които още пък по-малко или изобщо да участваме в някакви решения. И на Вашата сбирка, която тук продължи час и половина в работно време, ние не знаем там какво сте се спазарявали и какво сте правили – в какво да участваме и да легитимираме такова нещо. Дойдохте с една заявка, че ще включите А отбора на България. Вчера преждеговорящият колега господин Михнев, който между другото е заместник-председател на Външната комисия, представи решението за Украйна. Представете си, че във Външната комисия има трима бивши външни министри – господин Вигенин, господин Митев, госпожа Захариева. С цялото ми уважение към всички колеги, извинявайте, но аз лично дори трудно мога да се сетя за името на председателя на Външната комисия, а пък за заместник-председателя господин Михнев се сещам просто защото не мога да го забравя. (Оживление.) Това ли е начинът да се понесе отговорност в една много сложна и тежка ситуация. Помня едни разговори долу за международните делегации опитах се тогава да Ви обясня, в ПАСЕ, в ОССЕ, това са важни делегации, тук има партии, които имат европейски семейства, част от Вас нямат, защото са нови партии и не са си избрали и така нататък. Ние имаме сериозни позиции в ЕНП, колегите от ДПС имат съпредседател в Либералите, БСП имат председател на Партията на Европейските социалисти. Казах Ви тогава: „Абе, направете на ПАСЕ и на ОССЕ хора, които имат реално влияние в Европейския съюз, имат там връзки.“ В ситуацията с Македония – тогава още не беше започнала войната в Украйна, има хора, които могат да помогнат. Казаха: „Не, ние така сме се разбрали.“ И направиха някакви хора, които не са лоши сами по себе си, но не са А-отборът в тази ситуация. Сега, и с това завършвам, като междинно решение предлагате да увеличим комисиите, в които ИТН искат да имат малко повече представители. Дайте да ги увеличим – те и без това са 24 комисии, дайте да ги направим 90 комисии, всеки да е председател на някаква комисия, всички да имат всичко. Ама това няма да ни реши проблема, колкото и да се мъчите да правите нови правила и си вземете поука поне от някои Ваши грешки. Помните как в началото се сменя кворумът, после се върна кворумът, три пъти се гласува, после се отмени това. Промяната на правилата в парламента трябва да става осмислено. И сега това разширяване на Комисията няма никакъв смисъл, защото то няма да реши проблема. Пропорцията се променя. И 83 човека да стане тази Комисия – това е математика, ама не е само математика! И проблемът, повярвайте ми, защото дебатът премина в едни математически изчисления тук, не е математически, той е политически, а според мен е и образователен, защото е следствие на политическа неграмотност, а не на нещо друго! И това развращава не само парламента – развращава цялото общество, което се случва днес тук и което се случва в последните шест месеца!

Вие не можете да се сетите за имената на нашите колеги – ние не можем да Ви забравим зулумите, дето ги натворихте в последното управление. И не е важно да знаете името на някого, важно е той да си върши работата, защото на тези от Вашите, на които им знаем имената тук, знаем каква работа свършиха. Когато говорите за отговорност, трябва да се замислите какво сте сътворили в последните пет години за пълен мандат и кога някой най-накрая ще поеме тази отговорност, защото има един човек, дето ги пуска след 24-тия час, ама скоро, когато си замине, няма кой да ги пуска. Жалко, че имате претенции да сте уж депутат, а пък не знаете, че когато се представя решение, то се представя от вносител. Няма как да го представи нито господин Вигенин, нито госпожа Захариева, нито господин Митов. От вносител се представя – така пише просто, но трябва да се чете, не само да излизаш и алабализма да го третираш в пълна сила. Между другото, тъй като имаше в предното Ви изказване един опит да ме обидите относно авторитета на Народното събрание, трябва да се замислите много, много сериозно:

преди да излезете и да слушаме поредните алабализми. Благодаря.

Опитвате се да обяснявате и по думите на господин Ананиев да говорите алабалистики. Но той каза нещо много съществено и аз Ви предлагам да се съобразите с него. Следващият главен прокурор – той ще казва какво ще прави, това няма да е независима власт, защото този пуска – по неговите думи, другият няма. Тук имаме издаване на присъди. Значи независима власт няма да има, така че бъдете за демокрацията. Всъщност, господин Биков, Вие ги крепите. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Летифов. Има ли трета реплика? ли трета реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Биков. ТОМА БИКОВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Благодаря за уточнението на господин Ананиев, че господин Михнев е вносител на вчерашната позиция, която е позицията на българската държава – единствена по въпроса с Украйна, и е добре и медиите да го знаят. Вносител и автор на тази позиция е господин Михнев, който преди малко тук говореше. Дотам сме я докарали! И да знаете, че това хич не е добре. Нищо против колегата сам по себе си, но е несериозно. Крайно несериозно. И аз вярвам, че той наистина е автор на тази позиция, защото тя не е нещо особено, извинявайте.

защото съдът каза, че Вашият арест, поръчан от Вашия министър-председател, извършен от Вашия министър на вътрешните работи, е незаконен, а заповедта е неграмотно написана! Така пише в решението на съда. Сега, отидете, намерете този съдия или съдийка, които са го написали – арестувайте и нея, защото Ви подхожда. Такива хора като Вас, които в момента, слава богу, в рамките на демокрацията изглеждат по-скоро нелепо, в предишни времена са извършвали такива неща, за които Вие мечтаете. Слава богу, в момента не можете да ги извършите. И както се вижда, благодарение на тези мъдри решения на господин Кирил Петков „Продължаваме Промяната“ вече е втора политическа сила. Вярвайте ми, следващия път ще е и трета – на следващото проучване, ако не и четвърта. Ние отговорност, защото говорехте за отговорност, си носим. Ние се явяваме на избори, там се носи политическата отговорност – Вие също. Дали знаете, или не знаете – това няма никакво значение. Дали знаете как се носи политическа отговорност, или как не се носи също няма никакво значение – Вие ще я носите.

12 не е, защото Вие сте част от тези 12 години. Между другото, тук господин Христо Иванов, като подаде оставка като правосъден министър, излезе от управлението и господин Атанасов подаде оставка като шеф на Вътрешната комисия, а господин Гроздан Караджов подаде като шеф на Транспортната комисия, Вие заехте мястото на господин Караджов и бяхте избран от „Гражданите за европейско развитие на България“.

първоначалното изказване на господин Биков, но в последващите реплики и дупликата нищо нямаше по проектите на решения! Нищо!

Чакайте малко, първо е процедурата, после – изказването. За изказване са се записали Александър Иванов, Мустафа Карадайъ, Радомир Чолаков. Петър Петров е за изказване? Така, записвам Петър Петров за изказване. Друг за изказване?

се загрижиха сериозно и внезапно за това как трябва да работи Народното събрание. Сега към Вас се обръщам, господин Председател, и към предишния, който водеше заседанието Вие непрекъснато повтаряте, че трябва да се върнем към конкретните теми, ама тук слушаме фамилни спомени, спомените на един съветник. Това ли е нашата работа в момента? Просто продължаваме същото, тоест стратегията, която тук… Къде е госпожа Белобрадова? Чудесна е нейната публикация във Фейсбук, нали? Продължаваме с прътите в колелото на парламента – непрекъснато някой разказва спомени, един казва каква отговорност ще носи тук! Нека да спрем с всичко това! Ако не може някой да се спре, да го спрат!

Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Бих искал да предложа да бъде наложено наказание на господин Биков за изключително гнусната обида, която нанесе на народен представител.

И госпожа Атанасова за процедура. Имам апел към Вас – когато някой иска лично обяснение, да му давате тази възможност, защото…

няма как да отговориш по друг начин, освен да ползваш процедура. Тъй като за пореден път от ГЕРБ се използва тази опорка за „въргалянето на стълбите на Народното събрание“, когато хора, които се борят за граждански права, бяха изхвърлени от Цвета Караянчева – Вашия кадър, които бяха на мирен протест, бяха изхвърлени в нарушение на закона, няма как да излизате и да давате такива примери тук, вместо да се засрамите и да се смирите! Благодаря.

Чак брутална обида – не знам дали е толкова брутална. Господин Ананиев самият каза, че там не се е търкалял – лежал е.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ставаме свидетели на това как господин Биков в рамките на пет минути отправя два пъти обида към един народен представител.

да осъзнават какво гласуваме и защо днес пленарният ден – вече е 13,30 ч. и сме горе-долу в начална точка. Защото, колеги, сутринта имаше проекти за решения, които колегите от „Има такъв народ“ обосновано и след анализ, наистина коректен, имаха предложение по промени в съставите на комисиите. Искам да благодаря на госпожа Митева и на господин Каримански, че ни запознаха с тези анализи. Тези анализи обаче бяха известни още при формирането на парламентарните комисии преди три – четири месеца. Поради една или друга причина те решиха днес като точка в дневния ред да има тази размяна в комисиите, при което да се въведе справедливост – част от комисиите в парламента да бъдат с намален състав, мисля, че беше от „Демократична България“ или други от управляващото мнозинство да бъдат извадени едни членове като бройка и да се увеличи бройката на представители на „Има такъв народ“ в съответните комисии. Господин Председател, уважаеми колеги, аз уважавам боравенето с верни данни и вземането на управленски решения въз основа на анализи. Когато анализите са коректно направени, те са една здрава основа за нещо градивно. Обаче какво се получи в рамките на деня, колеги, и всички български граждани, които се интересуват от парламента и пленарния ни ден, да кажем какво стана. Въз основа на добрите анализи на колегите от „Има такъв народ“ имаше предложения, които, забележете, бяха приети на първо гласуване

за тишина в залата! АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател. След час и половина почивки явно анализите се изпариха. Справедливостта отиде някъде в небитието и сега решението, което се представя за гласуване, забрави предишната справедливост, забрави се, че в големите комисии, тази по Правни въпроси и тази по Бюджет и финанси, трябва да бъдат да бъдат с намален капацитет от представители на управляващото мнозинство и да бъдат вкарани членове на „Има такъв народ“, ами просто се увеличава съставът на комисии като цялостна бройка. Значи, много бързо забравихме справедливостта, когато става въпрос за постове. Защото, колеги, в това е цялата работа. И сега да се върна, колеги, на управляващата коалиция как дойде на власт и вече пет – шест месеца слушаме, че се правят мащабни анализи в държавата, във функционирането на отделни държавни звена и институции, как ще се вземат решения въз основа на тези анализи. Ами, колеги, днес в залата точно това ни доказаха управляващото мнозинство, как ще вземат решения. Прави се анализ, подчертавам, коректен, аз бях убеден и затова подкрепих в първото гласуване първоначалните направени предложения от колегите от „Има такъв народ“, и ще ги кажа поименно, за да им дам възможност даже да излязат и да ми направят реплика – на госпожа Митева и на господин Каримански. Абсолютно коректни анализи.

Затова аз няма да подкрепя това предложение. Благодаря Ви. Без възклицания от място! Парламентарната група на ГЕРБ-СДС в момента използва 80% от времето си да прави изказвания по тези точки, които те смятат – уж бавим времето, а пък Вие използвате вече 80% от времето си, предполагам, че ще използвате и цялото, така че Вие допринасяте в бавенето на времето. Точка едно. Точка две. Вие казвате, че няма справедливост. Не е вярно, има промяна. Не е тази, която беше първоначално исканата, да се махне един представител на ДБ и да се добави на ИТН, а просто се увеличават, за да се компенсират на ИТН. Така че по тези две хипотези, мисля, че не сте прав. Благодаря. Благодаря Ви, господин Митев. Господин Ненков за втора реплика. Трета реплика има ли? Не виждам засега. Господин Председател, уважаеми колеги! Господин Иванов, Вие, колега, нищо не сте разбрали. Всичките тези помпозни изказвания сутринта за справедливост, анализи, за това как трябва да бъдат разпределени комисиите, пет месеца по-късно, след като е стартирал този парламент, просто беше, защото тук ИТН искаха да покажат мускули, защото просто не избраха техния кандидат за БНБ. Преди малко го казах. И тук изобщо не става дума за никаква справедливост! Господин Иванов, още нещо ще Ви кажа. Аз съм убеден – убеден съм, че всичките тези неща, като започнем от Ива Митева, господин Христо Иванов, колегите от БСП също, които се изказаха, колегите от ДПС, но те нямат отношение, тъй като те са опозиция, няма да доведе до всъщност тази в кавички жадувана промяна за справедливост, която сутринта ни втълпяваха в главите. И нито ще се направи някаква работна група – и дори да се направи, няма да се стигне до никаква промяна! Проблемът на ИТН двамата представители влязоха в комисии, и затваряме темата. И затваряме темата! Хубавото е, че все пак има стенограми. Хубавото е, че тези изказвания се записват и един ден ние ще го припомним. Ние ще го припомним! Затова, господин Иванов, не се надявайте на тази справедливост, за която говорите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ненков. Трета реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Иванов.

искрено повярвах в анализа, който е направен. И пак да подчертая, работата ми преди парламента, и сигурно и след него, ще бъде свързана с боравене с числови данни, анализи и аз вярвам на тях. За съжаление обаче, колегите явно не. Явно, направиха някакви задкулисни договорки, събраха се в някакъв кабинет и те загубиха парламентарно време. С това преминавам и към следващия репликиращ – господин Митев. Ние използваме, групата на ГЕРБ-СДС използва парламентарното време, което е в Правилника на Народното събрание и именно затова е дадено на всяка парламентарна група спрямо тежестта на народните представители, които има в парламента. И ние говорим по Ваша точка, Вие сте я внесли. Ние не сме я внесли точката!

В битпазар го превърнахте, с голямо съжаление го казвам, и с желание малко да се осъзнаете какво правите и да се поправите. Мисля, че такива прекъсвания на работата на Народното събрание, непроведени срещи, за да удовлетворите желанието на един или друг от коалиционните партньори, се превръщат вече в ежедневие на този парламент и на това управление. Вие единствено днес преразпределихте, така да се каже, явно вътрешно се изпокарахте, поне не беше от трибуната на Народното събрание, а се скрихте в някой кабинет, по-добре, отколкото мол, за преразпределяне на влияние в Народното събрание. Вие това направихте, господин Митев. Нищо друго. Нищо по-малко. Аз пак казвам, имаше анализ, който обаче разбрахме, че остава някъде за в бъдеще да се направи комисия, да се разгледа наново тежестта на отделните парламентарни групи в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

Има война в съседите. Има много тревоги в хората, в народа. Ние, политиците, носим отговорност да решаваме проблемите на хората и да създаваме по-добри условия за живот на хората. Да създадем условия за по-добър утрешен ден. И в частност по-голяма е отговорността на управляващите за решаването на проблемите на хората. Но днес от 9,00 ч. досега с какво се занимаваме?! Кои проблеми на българските граждани днес решихме? Докъде стигна и каква е картината? Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, ще се опитам поне от последните изказвания да извлека продукт от днешния дебат, от който поне да се опитаме да вземем поука. Защото господин Биков и господин Ананиев на пръв поглед се противопоставяха, но в крайна сметка те бяха едно и също. И това го казахте Вие, господин Председател, цитирам: „Това е така, защото може би бяха от една и съща партия.“ Господин Биков беше прав за онова, което каза: „Вие се фокусирате за последните четири години, но пропускате да говорите за 12-те. Да, последните 12 години е така. Ние много пъти от тази трибуна сме казвали, че противопоставянето, омразата, арогантността и агресията не са добър модел за правене на политика. С отричането на този модел Вие, колеги, от новите партии, дойдохте в Народното събрание, влязохте в терена на политиката, днес сте управляващи и носите основната отговорност за решаването на проблемите на хората. Назовахте се, че продължавате промяната, като задължително се опитвате да ни внушавате, че продължението на промяната в някаква друга посока е по-различна от по-лошата посока. Да, наистина, Вие продължавате онази промяна, която дойде преди 12 години, и в инструментариума от противопоставяне, омраза, арогантност и агресия добавихте и самонадеяност и самодостатъчност. И продължавате промяната от лошо към по-лошо. Господин Михайлов, професор Михайлов каза: „Да, продължава същото онова, което отричахте, само че в по-лошата му форма.“ Продължавате промяната по начин, по който го виждахме последните 12 години. Няма никакво значение какво е в Конституцията на Република България, в законите на страната, в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, важното е да си част от промяната – тук вече го казвам в кавички, всичко е позволено – и нарушаване на Конституцията, и законите на страната. Продължава онова, което отричахте. Затова, уважаеми госпожи и господа народни представители, нашият призив е, онова, което днес се говори от сутринта, от 9,00 ч. до сега, в търсене на справедливост в Народното събрание, тази справедливост да я намерим в изпълняване на Конституцията и законите на страната. Тази справедливост да я намерим в онази отговорност, която носим днес пред българските граждани. При всичките тези кризи, които са стоварени на гърба на българските граждани да намерим онази справедливост в диалога – в политическия диалог, дори и с опозицията, в търсене на намиране на решенията за решаване на кризите, за решаване на проблемите на българските граждани. В тази посока да търсим справедливостта. Доколкото обаче тук се демонстрира справедливост по модела допреди почивките, имаше една огромна несправедливост, защото някои от парламентарните групи са били ощетени, като ГЕРБ, ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ и „Има такъв народ“, и след почивките вече няма такава несправедливост, защото справедливостта възтържествува, когато са ощетени ГЕРБ, ДПС и ВЪЗРАЖДАНЕ. Впрочем тук няма значение кои парламентарни групи са ощетени – важното е, че възтържествува справедливостта. Този модел на правене на политика Вие отричахте. Такава Ви беше и предизборната кампания, но поведението Ви тук в тази зала и поведението Ви във властта не отговарят на това. призивът ми е, господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, да носим своята отговорност, да направим така, че с нашите действия да възстановим нормалността в Народното събрание, да възстановим нормалността в правенето на политика, да възстановим изобщо нормалността като цяло. Да възстановим демокрацията, но не с този модел на справедливост, който днес го виждаме, или с реваншизъм. Да възстановим демокрацията, но с демократични инструменти, а не с реваншизъм и в крайна сметка да възстановим държавността. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Карадайъ. Има ли реплики на изказването на господин Карадайъ? Заповядайте, господин Михайлов.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Уважаеми господин Карадайъ, действително мога да Ви поздравя за Вашия призив, както и вчера за редакцията на господин Цонев, която се възприе от народното представителство, в решаващата му част. Това, което се опитах да кажа сутринта и Вие си позволихте да ме цитирате, мисля, че беше уместно Вашето цитиране да не продължаваме в посока, в която и двете страни имат своя лош дан. Съгласете се, че да се излиза на трибуната и да се говори непрекъснато колко са неопитни тези, които управляват страната в момента, и колко неправилни, да не казвам по-грозни думи, се опитват да направят или правят, това също е елемент на противопоставяне. Въпреки че Вашата парламентарна група много рядко пристъпва границата на нормалния диалог, това се опитваме и ние като коалиция. Но искам да се обърна към тези, които докараха страната до тази ситуация, и да им напомня, че те носят основната отговорност за това действително доста различни по своята характеристика политически сили да се опитват сега да възстановят нормалността в държавата. Аз си позволявам да им пожелая успех и на тези, които искат да бъдат част от успеха, да участват в това дело. Благодаря Ви, госпожо Председател.

В репликата си към Вас бих искал да напомните на мнозинството и на народното представителство, че не е грях да си неопитен напротив, тук винаги има нужда да има нови народни представители, за да има наследници, за да е жив парламентаризмът. Но какво означава да има нормалност и парламентаризъм и той да е жив? Мантрите, с които властта беше: всичко ще бъде публично, всичко ще става пред очите на обществото, всичко ще става пред очите на пленарната зала. До ден днешен всичко е на тъмно, включително и това решение, което ние днес и сега дискутираме, и то е на тъмно. Ние поискахме протокол от заседанието на върховния орган, не беше представено такова, за да разберем кой с кого се е бил и какъв е бил пазарлъкът там, за да бъде на светло, за да бъде ясно на българското общество. Да си неопитен не е грях, но да излъжеш българския народ и своите избиратели, ей това вече е грях. Да обещаваш, че ще си прозрачен и да бъдеш на тъмно все едно си в Министерството на финансите. Благодаря. Благодаря Ви, господин Летифов. Трета реплика има ли? Господин Карадайъ, ще направите ли дуплика? Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Михайлов, благодаря Ви и за репликата. Според „Движението за права и свободи“ никога младостта или неопитността не са били порок. за нас в правенето на политика обикновено, а може и да се проследи назад във времето в различните ни парламентарни групи винаги се е давало приоритет на младите да бъдат тук в тази зала заедно с опитни политици, за да може да има и утре опитни политици в тази зала, когато днешните опитни вече няма да са в залата. Това е било ценност за „Движението за права и свободи“, така че ние не укоряваме новите в тази зала нито заради младостта, нито заради неопитността. Но за модела на поведение и начина на правене на политика в тази зала всеки – и опитните, и неопитните, и по-младите, и не толкова младите подлежат на критика, защото тук по-важният елемент е желанието да придобиеш опита, обаче с ясен модел. Моделът трябва да бъде демокрация, държавност и нормалност, ако съм успял да отговоря и на Вас, господин Летифов. Доколкото за нормалността, държавността и демокрацията – ние сме давали дефиниции и съдържание на тези понятия. Благодаря Ви. (Ръкопляскания За изказване е записан Радомир Чолаков и Петър Петров – да редуваме групите. Нека, първо, господин Петров – заповядайте.

Господин Ганев, докато чакаме честните и принципни хора от „Има такъв народ“ евентуално да напуснат групата и де факто да се присъединят към нас, следва да поговорим по същество на така направените две предложения, които ни бяха представени преди малко, внесени по-рано днес. На първо място, бих желал да се обърна към четиримата вносители – това са председателите на четирите парламентарни групи от управляващата коалиция. Виждам, уважаеми колеги, че в двете еднотипни предложения вече сте възприели идеята на ВЪЗРАЖДАНЕ, която обявихме по-рано днес, за увеличаване на общия брой на двете, мога да кажа най-важни комисии – Правната и Комисията по бюджет и финанси. Когато ВЪЗРАЖДАНЕ предлага общата бройка да стане 24, без да се пипа вътре разпределението на групите, тогава виждаме, че не е справедливо. Когато го предлага вече управляваща коалиция след едночасови договорки, това вече е израз на справедливост. Но нещото, което истински ме изуми, е следното – ще Ви зачета мотивите. Извинявам се, че ще чета – не го правя от тази трибуна, но тъй като преди малко ни беше сервирано всяко едно от тези две решения, съвсем бегло се бях запознал с тях. Зачитам мотивите: „Необходимостта от тази промяна е доказана и обоснована и пример за това, че парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ има един представител в Комисията, а групата се състои от 13 народни представители, а парламентарната група на „Демократична България“ има двама представители в Комисията – групата се състои от общо 16 народни представители." Да ме прощавате, господа и госпожи вносители, но за мен е израз на най-висше политическо лицемерие и цинизъм да мотивирате това така наречено справедливо предложение по две с ощетяването на партия ВЪЗРАЖДАНЕ. Ето това не мога да го проумея - как можахте да напишете такива мотиви, за да облечете в някаква форма резултата от Вашите политически договорки през последните два часа. Да ги мотивирате с това, че партия ВЪЗРАЖДАНЕ е ощетена?! Е как искате да Ви подкрепим за това Ваше предложение за тези две комисии? С това, че ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме били ощетени?! Моля Ви! Как може? Разбирам, че сте бързали да го напишете и да го внесете това еднотипно предложение и за двете комисии, но моля Ви, вече не ни намесвайте нас във Вашите коалиционни пазарлъци. Бих желал да се обърна към парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ и искрено да ги поздравя, защото с това, което направиха с един изстрел убиха два заека, образно казано. На първо място, успяха да се договорят политически – да не използвам друга дума, с коалиционните си партньори от „Има такъв народ“ и заедно с това успяха да направят така, че със знака, който дадоха коалиционните им партньори, с тяхното гласуване, дори и за в бъдеще тези конкретни коалиционни партньори да имат някакви претенции, то вече е сигурно, че няма да се стигне чак дотук, до такава ситуация, няма да е нужно да се стигне. Мисля, че ясно ме разбрахте. На следващо място, бих желал да се обърна към парламентарната група на „Има такъв народ“. Колеги, два часа слушах анализи и сметки, математики, как имало ощетяване на партиите от опозицията. Това, което говорехте, се изроди в една чисто и просто търговска сделка – сделка, с която Вие за пореден път успяхте да спечелите нещо, което само Вие и Вашите коалиционни партньори си знаете. Всичките тези Ваши приказки, колеги от „Има такъв народ“, за справедливост показаха, че с Вашето гласуване, при което дори и Вашият председател призова да не подкрепите собствени Ваши предложения, се изроди в една чисто търговска сделка. За разлика от Вас ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме принципни и ние го показахме с гласуването, което направихме преди малко по предходната точка. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме принципни и не позволяваме да бъдем използвани в поредните политически пазарлъци, които се реализират в управляващата коалиция. Затова ние от ВЪЗРАЖДАНЕ, за съжаление, видно от мотивите, няма как да подкрепим това предложение. Благодаря Ви, уважаеми колеги. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Петров. Има ли реплики към господин Петров? Господин Иванов, за реплика ли сте? Реплика ли ще направите? Няма реплики към изказването на господин Петров. Преминаваме към следващо изказване. Господин Чолаков, заповядайте – имате думата. Благодаря, госпожо Председателстващ. Уважаеми колеги, не останаха много хора в залата, за да чуят това, което на мен ми се щеше да споделя, но господин Христо Иванов е тук, той ще чуе и съм му признателен за това – той ще разбере това, което ще кажа. Госпожа Атанасова в началото на този дебат Ви каза, че ние говорим за протокола и наистина говорим за протокола. Някой ден тези протоколи някой ще ги отвори – недобронамерените хора ще намерят глупавите решения, които се вземат, и ще се позоват на тях, добронамерените да чуят това, което ние сме казвали. Вчера в политическата декларация на групата на ГЕРБ-СДС бяха казани много неща. Не знам дали сте чули всички от тях, но ще Ви припомня две. Едното, което беше казано от госпожа Атанасова, беше, че никой не е станал добър, защото е обяснявал другият колко е лош. Този, който иска да е добър, трябва да бъде по-добър, иначе няма да му се получи. И второто, което каза, е, че Вие не си давате сметка, но с говоренето срещу ГЕРБ-СДС – продължаващото говорене, всяка обида, която е обида към моите колеги, е обида към мен лично и към нашите избиратели – Вие губите по един глас, а ние печелим по един. И това ще го видите. (Реплики от народния

Ние вдигаме летвата толкова високо, че да Ви покажем, че не можете да я скочите. Защото, господин Карадайъ, Вие сте съвършено прав – младите трябва да се поучат, но младите трябва да се научат с пример и ние трябва да им даваме пример как се вдига летвата и как се скача. Сега ще я вдигна още малко. Колеги, моля Ви да отворите Конституцията и да прочетете чл. 67, ал. 1. В чл. 67, ал. 1 пише, че всеки народен представител представлява всички избиратели, целия народ, не само своите. Това, което ще кажа, е много парадоксално, то ще Ви прозвучи парадоксално, но депутатите от мнозинството представляват и нашите избиратели, а ние представляваме и техните избиратели, което означава, че всяко решение, което взима Народното събрание, трябва да бъде съобразено с интересите на всички избиратели, което значи с интересите на българския народ. И това го пише в Конституцията. И оттук, колеги, извинявайте за лекцията по Конституционно право, но пак казвам, ние говорим за протокола, пък и се опитваме да кажем нещо на младите, оттук следва, че разпределението в парламентарните комисии следва пропорциите, които народът е казал, че са, и ръководствата на парламентарните комисии трябва да следват пропорциите, които народът е казал, че са. Това не е въпрос, който може да бъде решаван от мнозинството еднолично с математическо мнозинство от позиция на силата. Не е! Защото, пак казвам: всяко решение, което трябва да бъде взимано в тази зала, трябва да бъде съобразено с интересите на всички – не с интересите на нашите или на Вашите, защото нашите и Вашите, между другото, имат общи интереси в общия случай. Няма случай, в който ГЕРБ-СДС в този парламент да не е предложил решение, което е в интерес на всички български граждани, и няма решение, което е предложило мнозинството, което да е също в интерес на всички български граждани. То, както виждаме, напоследък обслужва някакви частни икономически интереси. Те са някакви бизнес решения, както, между другото, колегата Петров много справедливо каза: и това решение сега е бизнес решение, някаква търговска сделка, която се случва, с две места в две комисии и вероятно ще разберем каква е сделката при някакви следващи гласувания. РАДОМИР ЧОЛАКОВ: Удължете, защото има още един момент - конституционен, върху който искам да Ви обърна внимание, който няма да го разберете, но ще си го говорим някога. На тях, на бъдещите хора, го казваме. Идеята, че народните представители, всеки народен представител, представлява целия народ резултира и в това, колеги, че решенията на Министерския съвет или предложенията, законите, проектите за решения, които внася Министерският съвет, трябва да се обсъждат не през призмата на интересите на Министерския съвет, не през интереса на Киро, Асен, Лена и не знам кой още, а през интереса на целия български народ – дали това решение е добро за целия български народ, а не за тази шайка, не за тази клика, която е взела в момента властта. И затова, ако ние осмисляме конституционната повеля, ние трябва да сме наясно, Вие трябва да сте наясно, защото ние сме наясно, че това, че Министерският съвет е внесъл нещо, не означава, че мнозинството от позиция на силата трябва да го гласува безропотно, ако вижда, че то е пряко интереса на българския народ. И затова, колеги, вътре в парламента трябва да има сътрудничество между мнозинството и опозицията, е измислено това разпределение на комисиите и затова са измислени тези квоти, за да може в дебата, който водим, да се отчитат интересите на целия български народ – не на Министерския съвет и не на мнозинството. Това е конституционната идея!

Три реплики има заявени. Господин Карадайъ, Ваша е втората реплика, за да редуваме групите. Господин Митев, забелязах Ви, Вие ще бъдете трети. Уважаеми господин Чолаков, позволих си да Ви репликирам и се извинявам за това нещо, затова излизам от трибуната да го направя. Направих го именно поради причината, че това е примерът, който Вие ни давате тук непрекъснато от място репликирате и ние реално няма от кой да се научим на нещо, което да помогне градивно

отнема един от гласовете, които сме получили от нашите привърженици. Ако броим всяка една Ваша обида към нас, явно няма да има достатъчно гласоподаватели в България, които реално да да се изброят. Говорихте и за личните интереси за всички избиратели. От началото на

подкрепата на всички интереси, и ще зачета няколко от тях: 400 милиона за един язовир, 20 милиона за един физкултурен салон…

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Чолаков, призовахте ни да помагаме на младите и неопитните, аз се причислявам към младите и неопитните и затова реших да се отзова на Вашата покана, като говорим за нормалност, държавност и демокрация – да ги възстановяваме, като чуваме и колегите. Ще се опитам да дам моя дефиниция, като твърдя, че самият аз полагам също достатъчно усилия да се уча, включително и от по-младите, и от по-неопитни колеги – винаги има какво да науча от всеки един. Но за възстановяването на нормалността в политиката ние разбираме да възстановим диалога, да има диалог между политиците, между политическите партии, парламентарните групи, да има диалог между властта и опозицията, да има диалог включително и с гражданския сектор, не само с неправителствените организации – има ред други граждански и браншови организации, които също трябва да чуваме. Възстановяването на държавността за нас пак не е абстракция и не е сложно нещо, господин Чолаков, да има диалог между институциите и разделение на властите, разделение на властите обаче и ненамеса в работата на различните власти. И разделението на властите, и диалога ние го разбираме по следния начин. Различните власти, различните институции да функционират в диалог, в координация и да има взаимен контрол между различните власти така, както е отредено в Конституцията, така повелява и Конституцията. А възстановяването на демокрацията също не е абстракция. Това е пак нещо съвсем човешко и разбираемо. Две теми, които вървят ръка за ръка, успоредно, заедно, не едната за сметка на другата. Едната е върховенството на правото, на закона, а другата е защитата на правата и свободите – двете заедно,

Добре, благодаря. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Чолаков, страхувам се, че загубихме и още време. Вие се опитвахте да дадете някакъв пример на добронамереност на младите. И не, не е порок да си млад, не е порок да си неопитен, важното е да се учиш. Те обаче не Ви разбраха и това е жалкото. Жалко е, че не разбраха, а и голяма част от тях не присъстват в пленарната зала, думите на преждеговорившия – господин Карадайъ. Много е сложно, господа, да говорите за Монтескьо на хора, които трудно разбират що е разделение на властите, що е спазване на правилата на разделение на властите. Макар че исторически погледнато, именно теорията на Монтескьо за разделение на властите идва на дневен ред, защото я предшества бунтът на младите

Благодаря на репликиращите. Госпожо Атанасова, най-вероятно не разбират, но пък аз се надявам, не се надявам, аз знам, че в залата има достатъчно хора от системните партии, които разбират. Благодаря Ви, господин Карадайъ, за това, че от Вашата младост продължихте лекцията по конституционно право. Обаче знаете ли, аз искам в репликата си да се обърна към Вас и колегите от системните партии, които са тук, защото ние сме хора, които разбират какво се случва. И това, което знаете, че миналата година се случваше, значи, тези три избора, на които ние бяхме подложени, не мога да се отърва от убеждението, че те не бяха плод на някаква прищявка, те не бяха плод на някакви субективни – нещо тук не ни е кеф, дай да разтурим Събранието. Във всички действия, които се случваха миналата година, предвиждах удари срещу политическата система, срещу партийната система като такава и за мен тези продължаващи системни нарушения на Конституцията, които се случват в това Народно събрание, са част от този проект, това е проект. Това е проект за унищожаване на конституционността, на институционалността, на понятието за правов ред, за да се стигне до ситуация, в която всички да поискат промяна на политическата партийна система. Това са, аз съм го казвал, удари с таран върху българската Конституция, които бяха извършени миналата година и които продължават сега. На мен не ми се иска ние – представителите на системните партии, да стоим, да гледаме безучастно, безучастно, или някои от нас да поддакват, да подкрепят само за да унижат политическия си противник от миналото или само за да си върнат за някакви стари обиди, да участват в разрушаване на политическата система, чиито отломки ще погребат всички, те ще погребат България. Така че извинявайте за емоционалното или твърде далеч отиващо изказване, но за мен това е това е фундаментален проблем, той е концептуален проблем и съм съгласен с Вас – докато ние не започнем да водим между системните партии диалога как да се спре този правен и антиконституционен безпредел и какви институционални и организационни мерки трябва да бъдат взети, за да се спре, ние няма да излезем от тази ситуация. Така че радвам се, че днес се случи този дебат, и се надявам, че той може да бъде началото на онзи друг разговор, за който говорим с Вас. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Чолаков. За изказване е записан господин Искрен Митев. Има ли други желаещи за изказвания? Това е последното изказване, предполагам. уважаеми колеги! Аз исках да направя реплика на господин Чолаков, но понеже така стана разпределението, ще използвам да го направя като кратко изказване. Господин Чолаков каза, че един ден ще бъдат отворени стенограмите, и според него добронамерените хора ще видят нещо. Моето мнение не е такова и аз мисля, че те ще се смеят и те ще се смеят на това, че хора от ГЕРБ говорят тук за доброто, като мнението на обществото, за жалост, Вие казвате, че виждате какво се случва, уважаеми представители от ГЕРБ, хората от обществото не Ви виждат като доброто, напротив,

За реплика? Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Митев, макар че изказването Ви не беше по темата, аз ще си позволя по темата да Ви върна и да Ви кажа какво ще гласувате след малко. Това, което ще гласувате след малко управляващото мнозинство, няма нищо общо с резултата от анализа, който са направили колегите от „Има такъв народ“ въз основа разпределението на тежестта отделните парламентарни групи, в комисиите. Ще Ви кажа какво ще гласувате, господин Митев, защото Вие ще го гласувате, както се вижда, от опозицията няма да Ви подкрепим. „Продължаваме Промяната“ и цялата коалиция, от която се формира кабинетът преди 4 – 5 месеца вече, една от основните заявки на финансовия вицепремиер, който каза, че ще направи намаляване в администрацията, ще се направи анализ, ще се закрият звена, структури и ще се оптимизира държавният апарат. Сутринта колегите от управляващото мнозинство, Вашите колеги от ИТН, нашите колеги от ИТН, но Ваши колеги в управлението, са направили един достоен за уважение анализ, който казва, че трябва да извадим едни хора и да сложим други хора. И Вие сега, господин Митев, ще гласувате след малко точно обратното, както ще се случи и в администрацията – вместо да се затварят структури, да се оптимизира, Вие създадохте нови министерства, назначихте по 50 съветници, няма да влизам в темата дали било то роднини, приятели около управляващите – това няма да го дискутираме днес, но е факт, Вие ще увеличите бройката след направен анализ и това ще се види в управлението. Няма да има намаляване на администрацията, ще има откриване на нови структури, нови комисии, нови агенции, нови министерства, нови съветници, заместник-министри, министри и така нататък. Това ще гласуваме, господин Митев, след малко. Изкажете се по това решение, което днес увеличава състава с една бройка, а не да компенсира това, което е въз основа на анализа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Иванов. За втора реплика

това е много На първо място поставям на гласуване Проекта на решение за изменение на Решение за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси и за промени в състава на Комисията.

Давам думата на госпожа Василева за номинации на членове за двете комисии. ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА (ИТН): Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ за член на Комисията по конституционни и правни въпроси

Благодаря Ви, госпожо Василева. Подлагам на гласуване направените номинации. Първо гласуваме номинацията на Златомира Мострова за Правната комисия.

седмици България се занимава с това, което българското правителство отказа да направи самò, както е по закон, а именно желанието на правителството, което е избрано от четворната коалиция, да гласува военна помощ за Украйна. В същото време това нещо беше прехвърлено в парламента. Според мен добър вариант, тъй като в парламента се видя, че освен управляващата четворна коалиция, ГЕРБ и ДПС застанаха плътно зад другите проевропейски и пронатовски държави, както всички тук, с изключение на ВЪЗРАЖДАНЕ, се декларират. Използвайки цялото това време, за да се гласува военнотехническа помощ, подкрепа – или както искате го наречете, нещо, което беше декларирано от своя страна, че ако мине, БСП ще напусне коалицията, а всички видяхме, че не стана и няма да стане. В същото това време правителството днес на свое заседание – една от точките, които обсъжда, беше приемане на Национален план за въвеждане на еврото. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ бихме искали да припомним, че точно преди една година със същия този финансов министър, в едно служебно правителство на Радев, искаше да приеме тихомълком същия този Национален план за въвеждане на еврото. Тогава благодарение на ВЪЗРАЖДАНЕ и с активни действия пред Министерството на финансите този план беше оттеглен, не беше гласуван и не беше приет. Нещо, което обаче сегашното правителство, в лицето на БСП, „Продължаваме Промяната“, „Има такъв народ“ и „Демократична България“ подложиха на гласуване и пристъпиха към следващата пагубна за България стъпка, а именно въвеждане на еврото като разменна монета в България и загуба на пълен фискален и и монетарен суверенитет. Нещо, което от самия момент, в който коалицията на ГЕРБ и ВМРО - БНД пристъпиха да правят, беше, меко казано, неправилно и нецелесъобразно поради простата причина, че ръководството на БНБ в лицето на господин Радев, който ние от ВЪЗРАЖДАНЕ на два пъти питахме има ли изготвен анализ за ползите и рисковете, които крие въвеждането на еврото в България и влизането на България в еврозоната, ясно и точно в писмен отговор получихме отговор, че такъв анализ не е направен и няма наличен в БНБ. Самият факт, че една от най-важните институции в България, в лицето на БНБ, разполагайки с може би най-сериозния аналитичен капацитет, не е направила въпросния анализ, за да каже България има ли нужда и какви са рисковете за влизане в еврозоната, е показателен, че това не е икономически обоснован избор пред нас като държава. Нещо повече, това е политически избор, който тук присъстващите партии, с изключение на ВЪЗРАЖДАНЕ декларират като ценностен избор. Нещо, което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма как да приемем. В момента, от няколко месеца в България, още по време на приемането на този бюджет, инфлацията започна да достига двуцифрен размер. В момента официалната инфлация е над 12%, а неофициалната със сигурност е над 20 – 25%. Всеки един от Вас, когато влезе в магазина, може сам да се увери, хранителните продукти, които се купуват днес, утре колко ще струват. Когато отидете да заредите горива, сами можете да се убедите, че цените на горивата са вече над три лева. На целия този фон с инфлационната криза, която имаме, и сме на крачка от това да имаме галопираща инфлация, в самата еврозона се отчита небивал ръст на инфлацията. Нещо повече, държави като Естония, които доскоро бяха с валутен борд, както България, и са отскоро в еврозоната, имат, меко казано, плашеща инфлация – там, закъдето сме се запътили ние като държава. Не е икономически обосновано, не е национално отговорно, да не кажем, че е равносилно на национално предателство в тази икономическа криза, когато на километри от нас има бушуваща война, когато основният доставчик на всички суровини, свързани с енергетиката – Русия, ясно и точно прие указ, в който се казва, че до дни ще бъдат спрени доставките в целия Европейски съюз на енергоносители, енергоносители, на целия този фон ние като държава да пристъпваме и да вървим с приемането на еврото от 1 януари 2024 г. Българският народ във всички социологически проучвания, дори и в тези манипулирани социологически агенции, ясно и точно казва, че минимум 60% от българите отказват и са против въвеждането на еврото като разменна монета. Нещо, което отново и това правителство не иска да зачете като значение и като важност – каква е волята на българския народ. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме, че това правителство, което е в момента, най-малкото, което трябва да направи, е да не пристъпва към приемане на Национален план за въвеждане на еврото. Знаем, че всички партии в тази коалиция, която ни управлява, заедно с ГЕРБ и ДПС, ще гласуват всичко, което е в изгода на брюкселските чиновници, и България ще пристъпи към въвеждане на еврото. Но здравият разум на българина ще надделее и когато съвсем скоро има избори, конфигурацията в парламента няма да е такава, която да позволи тези пагубни стъпки. Защото тогава едно от първите неща, които ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще направим, е да променим законодателството и да има възможност по най-лесен начин да се проведе национален референдум, в който българският народ да се произнесе – трябва или не трябва да досъсипе българската икономика, влизайки в еврозоната! Днес сутринта видяхме поредната демагогия от един от кандидатите на „Има такъв народ“ за управител на БНБ, защото само преди няколко седмици неговата партия, той самият, по никакъв начин не казаха, че имат нещо против еврото. Напротив, тук, от тази трибуна, всички депутати на „Има такъв народ“, заедно с ръководството, декларират, че ценностният избор на България е евро-атлантически ценности, въвеждане на еврото и всичкото това нещо, което се втълпява, че има консолидирано мнозинство в нашето общество. Не, няма! Истината е, че именно заради това ние от ВЪЗРАЖДАНЕ нямаше как да подкрепим едни и същи своего рода кандидати за управители на БНБ – и двамата са за въвеждане на еврото, за загубване на финансов, фискален и монетарен суверенитет, за подчиняване на Българската народна банка на Европейската централна банка; против са връщането на българското злато – 27 тона инвестиционно злато, златните резерви на България, които се намират в частна английска банка в момента. И двамата заявиха, че ще направят анализ, ще видят какви са договорите. Това се дава на българското общество като алтернатива. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма как да подкрепим тази алтернатива, която е една и съща – това е алтернативата на ГЕРБ и на ДПС. Едно и също е, няма разлика. Точно заради това отново призоваваме правителството да не пристъпва към приемане на Националния план за въвеждане на еврото. Нека да попита българския народ иска ли да е част от еврозоната, защото това са стратегически документи и трайни последствия за нас като държава, защото това не е нещо, което днес ще се смени правителството и ние ще отменим влизането в еврозоната. Именно заради това българският народ има правото да се произнесе – трябва или не трябва да е част от еврозоната и да въвежда еврото като разменна монета!

„Демократична България“ говори за своите либерални възгледи, до тях гордо застават партии като БСП, „Продължаваме Промяната“, ДПС, ГЕРБ.

Заповядайте, господин Йорданов. Уважаеми колеги, предлагам да удължим работното време до приключването на точката за избор на нови членове на СЕМ, тъй като знаете, че мандатът е изтекъл на двама от тях. Ще Ви помоля, господин Председател, да извикате колегите, за да гласуват. Благодаря.

Сега вече за Доклада, господин Йорданов, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Благодаря и на БСП, които са работната партия на

2022 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по културата и медиите проведе изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии по реда на Раздел IV от приетите от Народното събрание Процедурни правила на 7 април 2022 г. деловодството на Народното събрание са получени три предложения за членове на Съвета за електронни медии: Пролет Вълкова Велкова, предложена от парламентарната група на „Демократична България“; Симона Здравчева Велева, предложена от парламентарната група на „Продължаваме промяната“. Тодор Валериев Беленски, предложен от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ. Председателят на Комисията по културата и медиите господин Тошко Йорданов отбеляза, че към предложенията са представени документите съгласно Раздел I, т. 1 от Процедурните правила и кандидатите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността.

Относно Пролет Велкова, при извършената проверка не бяха открити документи, установяващи такава принадлежност. Кандидатурата на Пролет Велкова беше представена от госпожа Антоанета Цонева от парламентарната група на „Демократична България“. Кандидатурата на Симона Велева беше представена от госпожа Гергана Данева от парламентарната група на „Продължаваме промяната“. Кандидатурата на Тодор Беленски беше представена от Цвета Галунова от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ. След представянето кандидатите допълниха данни от от професионалната си биография и изложиха мотивацията си за заемане на длъжността. Пролет Велкова изтъкна, че през цялата ѝ кариера в Дарик радио е имала възможност да работи свободно, по съвест и по убеждение, като наблегна, че тази независимост е условие, което всеки член на СЕМ трябва да има. Според госпожа Велкова, СЕМ трябва да бъде разглеждан като един независим орган, който пази медиите от намеса на управляващи или властимащи. Тя изтъкна, че по същата линия на независимост на СЕМ трябва да се разреши въпросът с гражданската квота, за да могат да се представят канадидати за членове на СЕМ и чрез гражданско-експертни преценки. Според Пролет Велкова хората, които влизат в Съвета за електронни медии, трябва да бъдат хора с авторитет и изградено с годините име. Симона Велева отбеляза, че фокусът на нейната академична работа е изключително върху правото на изразяване на мнение, като дори нейният дисертационен труд е свързан със свободата на словото. Тя изтъкна, че нейният принос би бил в отличното познаване на правната рамка в сферата на медиите и медийното право. Тодор Беленски сподели, че плурализмът е измерение на свободата и че самата свобода на словото и печата са изключително важни за едно правово общество и една правова държава. Господин Беленски изрази своето притеснение, че журналистическата среда в България е под опасност и че СЕМ е само един от елементите на медийната среда, който не може сам да оправи всички проблеми, но може да помогне в тази насока. Той сподели, че е съгласен с госпожа Пролет Велкова относно избора на член на СЕМ чрез гражданска квота. Председателят на Комисията по културата и медиите господин Тошко Йорданов отбеляза, че за кандидатите не са постъпили становища, а въпроси са били изпратени само от Асоциацията на европейските журналисти, на които кандидатите ще отговорят писмено след заседанието. По време на обсъждането кандидатите отговориха на поставени въпроси от народните представители. Антония Димитрова от „Продължаваме промяната“ зададе въпрос към Пролет Велкова, свързан с ролята на СЕМ в определянето на медийните политики и предложения за изменения на медийното законодателство, като госпожа Велкова отговори, че според нея е нужно присъствието на граждански квоти по линия на независимостта, както и да се помисли за независимостта на търговските медии в частта, отнасяща се до концентрацията на медиите. Пролет Велкова акцентира и върху липсата на правна рамка в определянето на това що е дезинформация и че това може да бъде проблем в работата на СЕМ. Тома Биков от парламентарната група на ГЕРБ-СДС отправи въпрос, свързан със съдържанието на обществените телевизии и дали госпожа Велкова има претенции към съдържанието на двете медии и дали би променила нещо в тази насока. Пролет Велкова заяви, че СЕМ не би трябвало да влияе върху съдържанието на двете обществени медии, а само чрез промяна в законодателството. Тошко Йорданов, председател на Комисията по културата и медиите, и част от парламентарната група на „Има такъв народ“, коментира изказвания на госпожа Велкова, отправени в предаване по Дарик радио относно това, че педофилията, според нея, е болестно състояние, като той зададе въпрос, свързан с моралния компас на госпожа Велкова и дали според нея педофилията е болестно състояние, или трябва да бъде преследвана от цялата строгост на закона. Пролет Велкова отговори, че според нея първата жертва на педофилията са децата и че педофилията е престъпление, но и изтъкна, че експертната психиатрична общност от години обсъжда този въпрос дали това е болестно състояние, или състояние, което подлежи на контрол, като според нея това е състояние, което трябва да бъде лекувано. Антоанета Цонeва от парламентарната група на „Демократична България“ зададе въпрос, свързан с това как госпожа Велкова може да допринесе за по-голямата ангажираност и инициирането на мерки, свързани с медиийната грамотност посредством СЕМ. Отговорът на госпожа Велкова беше, че е нужна саморегулация, която би трябвало да бъде поощрявана и подкрепяна от СЕМ. Гергана Данева от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ зададе въпрос на Симона Велева относно това как нейният опит в медийното право би допринесъл за ефективната работа на СЕМ и какви промени би направила тя, ако е част от регулатора. Госпожа Велева заяви, че ако има шанс да бъде член на СЕМ, ще работи върху подобряването на достъпа до медийни услуги към лица със зрителни и слухови проблеми, както и към това СЕМ като регулатор да бъде много по-активен, отколкото реактивен. Александър Симов от парламентарната група на БСП зададе въпрос към Симона Велева дали има начин СЕМ да дава своята оценка за медиийната среда в България и за свободата на словото. Госпожа Велева отбеляза, че трябва да се отразяват тенденциите в медиите чрез ясна и разписана методология на стандарта, който СЕМ трябва да прилага. Цвета Галунов, от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ зададе въпрос, свързан с редакционната независимост и качеството на съдържанието, което да не е непременно проправителствено в обществените медии и как биха могли да бъдат гарантирани те. Симона Велева отбеляза, че отговорът на въпроса е свързан със законодателна промяна, която зависи от народните представители, и промяната на механизма за финансиране на двете обществени медии е нужно да бъде обсъдена на по-широка маса. Димитър Николов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС зададе въпрос на Тодор Беленски, свързан с неговата мотивация да приключи с активната журналистика и да се пренесе в административната среда, която бива желана от все повече млади журналисти. Господин Беленски отбеляза, че не се интересува от административни постове, ами ще защитава своите собствени принципи, ако бъде избран, които защитава и в момента като журналист, но и също така изтъкна, че няма да напусне активната журналистика, ами ще продължи да работи активно там. Антоанета Цонева от парламентарната група на „Демократична България, зададе въпрос, свързан с това кои са образците в журналистиката, които вдъхновяват млад човек като господин Беленски. Тодор Беленски отговори, че негов личен образец за журналистика е Труман Капоти, както и Ориана Фалачи, Фалачи, като неговата представа за журналистика е представянето на голямата картина, както Труман Капоти е правил, без да записва, ами само пресъздавайки сюжетни линии по спомен. Цвета Галунова от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ зададе въпрос към Тодор Беленски, свързан с темата за Петър Волгин, и каква би следвало да бъде реакцията на СЕМ към този и други подобни случаи. Господин Беленски заяви, че трябва да се наблюдават внимателно всички гледни точки и че според него Петър Волгин дава гласност на всички гледни точки и всеки сам трябва да прецени дали някои имат по-голяма тежест от други. Други въпроси към кандидатите бяха зададени от Мирослава Петрова, Ива Митева, Петър Миланов, Тома Биков, Александър Симов и Тошко Йорданов. Въз основа на проведеното изслушване Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да разгледа и гласува

сега на трите предложени кандидатури да изложат в рамките на две минути всяка номинация. Заповядайте, госпожо Цонева – имате две минути за представянето на госпожа Велкова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За мен е чест да представя кандидатурата на госпожа Пролет Велкова, издигната от парламентарната група на „Демократична България“ за член на СЕМ. Основен аргумент за нашата кандидатура е, че госпожа Пролет Велкова притежава значителен опит в областта на електронните медии и обществен авторитет и професионално признание, необходими за член на Съвета за електронни медии. Висшето образование на госпожа Велкова е „Педагогика“, с втора специалност „Български език и литература“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Притежава и специализация по медиен мениджмънт от учебния център на „Дойче Веле“ в Кьолн. Тя е журналист със сериозен опит в БНР от 1981-а до 1993 г. В Дарик радио е от основаването му, като в периода от 1993-а до 2007 г. е продуцент и водещ на сутрешния блок на Дарик радио – „Дарик кафе“. От 1996-а до 1998 г. и главен редактор на медията. От 2007 г. до днес Пролет Велкова е продуцент и водещ на предаването „Кой говори“ популярен дискусионен формат, чиито централни теми са: политика, социални процеси, медии, образование, права. От представената биография е видно, че Пролет Велкова има над 40 години опит в медиите. Пролет е силно ангажирана с обществена дейност в областта на утвърждаването и развитието на плуралистичната и свободна медийна среда в България. От 1998 г. е един от учредителите на Фондацията „Център за развитие на медиите“, като до 2022 г. е и председател на управителния съвет на организацията. От 2006-а до 2008 г. е член на Комисията по журналистическа етика. От 2013 г. до днес е изпълнителен директор на Фондация „Дарик“, която работи основно в областта на медиите, човешките права и образованието.

награда на Българския лекарски съюз, наградата „Златна ябълка“ на Националната мрежа на децата, както и наградата „Героите“ на Time Hеroes. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Цонева. Заповядайте, госпожо Данева да представите кандидатурата на госпожа Велева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Във връзка с непълнота на приетите процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията по култура и медии, както и процедурата за избор от Народното събрание предлагаме от името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ за член на Съвета за електронни медии Симона Велева. Симона Велева е доктор по Конституционно право, като темата на дисертационния ѝ труд е пряко свързана със свободата на словото и медиите и медийната регулация. Симона е асистент по медийно право и етика, българско медийно право и етика и авторско право в Американския университет в Благоевград. Има множество публикации в сферата на медийното право, както и активен участник в обществения живот и работи по теми, свързани с правата на човека, защита на Конституцията и дигиталните права. Симона Велева участва в различни проекти, свързани с етичното отразяване на деца в медиите, борба с дезинформацията, борба с езика на омразата и други. От 2019 г. е експерт към Висшия адвокатски съвет, като работата ѝ включва подготовка на становища пред Конституционния съд, преглед на законопроекти и други актове, обявени за обществено обсъждане и внесени в Народното събрание, и подготовка на становища по тях. Работила е с множество организации като Български дарителски форум, КНСБ, УНИЦЕФ и други по теми, свързани с правата на човека, правата на децата и правото на изразяване. Под нейна редакция са излезли преводите на български език на Италианската, Испанската, Португалската конституция, сборник с над 1100 страници практика на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия. В неин превод излиза Основният закон на Германия. Експерт е към Международния фонд за дигитални права Digital Freedom Fund. Симона Велева е активен застъпник на глухите хора и за правото им на изразяване на мнение. Участва активно в работната група към Министерството на образованието и науката по изработване на Закон за българския жестов език, като представлява организацията на глухите хора пред Народното събрание при приемането на Законопроекта. Наред с това работи по прилагане на закона и повишаване на достъпа на глухи лица до медии и медийни услуги и гарантиране правото им на изразяване на мнение. В Четиридесет и шестото народно събрание Симона е експерт към Дирекция „Пленарни заседания и парламентарен контрол“, а в Четиридесет и седмото народно събрание работи като парламентарен секретар на Министерския съвет. В момента Симона Велева води семинарни занятия освен в Американския университет в Благоевград и в Нов български университет, и като гост-лектор в Стопанския факултет на Софийския университет, където води курс по авторско право. Симона е доказан експерт в сферата на конституционното и медийното право с безупречна репутация и множество телевизионни- и радиоизяви. Част е от класацията „40 по 40“ на Дарик радио и „30 по 30“ на списание „Форбс“ – България.

Заповядайте, госпожо Галунова, да представите кандидатурата на господин Беленски. Благодаря, господин Председател. Ние като най-младата парламентарно представена партия и най-малката излъчваме един млад човек, който вярваме, че притежава необходимите качества, за да бъде член на Съвета за електронни медии. Тодор Беленски е на 30 години и е родом от град София. Той е журналист по образование, журналист по професия. Работил е в пет различни медии, като е журналист и по призвание, както сам той казва за себе си.

Един от основните принципи, който защитава, е принципът на плурализма и на това да бъдат отразявани всички гледни точки. Със своята журналистическа кариера до този момент е доказал това свое желание. Има богат журналистически опит, но също така има и гръбнак. Той отстоява своите принципи, не се притеснява да изказва позициите си – нещо, което също е много важно за работата на журналист. Той има подкаст, два YouTube канала, в които хиляди българи следват неговите послания. Всъщност ние от ВЪЗРАЖДАНЕ издигаме кандидат, защото искаме да осигурим, тук в залата, един дебат

по тази точка от дневния ред. За начало на дискусията само бих искал да направя едно редакционно предложение – в Проекта на решение за избиране на член на Съвета за електронни медии, касаещо Симона Велева, в документите видях, че е Велева-Стойнова, така че правя редакционното предложение да добавим „Стойнова“ след Велева в Проекта на решение.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Във връзка с непълнота на приетите процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по култура и медии, както и процедурата за избор от Народното събрание, правя следното процедурно предложение за допълване на точка втора в проектите на решение за избор на настоящите кандидати в хипотезата, при която Народното събрание е изправено в ситуация на избиране на един от тримата кандидати. Процедурното ми предложение е за допълване на точка две в проектите на решение за избор на членове на Съвета за електронни медии и е следното: „т. 2. Когато в рамките на процедурата по избор на двама членове на Съвета за електронни медии Народното събрание избере само един член на СЕМ, в деня на избора Комисията по културата и медиите провежда жребий по нарочно приети от нея правила,

„Ако не бъде попълнен съставът, става еди-какво си“ – Народното събрание трябва да тегли жребий, или Комисията – все едно. Нали разбирате чисто стиловия юридическия дисонанс? Не може в едно решение, което абсолютно категорично избира конкретно име, втората точка да бъде, ако нещо с някой друг кандидат се случи, какво трябва да се случва. Това е чисто стилистично юридически. Второ. Много Ви моля да прочетете Решение № 16 по Конституционно дело № 19 от 1995 г. Според това решение парламентарните комисии на Народното събрание нямат абсолютно никакви права. Забранено е от Конституционния съд да упражняват подобни правомощия и каквито и да е правомощия спрямо независимия регулатор и спрямо обществените медии. Абсолютно не е възможно това решение да го вземете! Моето предложение е, недейте да си правите повече експерименти – моля Ви, ама, недейте наистина – гласувайте си имената, решенията, както смятате да си ги гласувате, защото те са чисто юридически и ако се стигне до хипотезата, която Вие споменавате, която не е налице в момента, за да я предвиждаме, аз ще Ви кажа как да излезете от ситуацията, но не така. Благодаря, господин Чолаков. Реплики към Радомир Чолаков? Заповядайте, господин Гаджев. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Чолаков, има приети процедурни правила за избор на членове на СЕМ, приети от тази зала. В тях се казва следното: „т. 7. За избрани

Така че не виждам въобще какъв е смисълът и Вие да обяснявате, и въобще някой да променя проектите за решение за избор на даден представител на СЕМ, при положение че има приети процедурни правила как става изборът. Ако се променят процедурните правила, то тогава се получава рестартиране на цялата процедура, връщане отново, приемане на нови процедурни правила, нови кандидати, ново обсъждане в Комисията по култура и така нататък, и така нататък, докато дойде вече пак до залата. Така че, освен ако не променяме решение, което вече е прието от Народното събрание, тоест да се върнем на приетите процедурни правила, няма как да приемаме различна процедура, камо ли жребий или нещо подобно. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Гаджев. Втора реплика към господин Чолаков?

Аз Ви благодаря искрено, господин Гаджев. Ето, виждате ли как хората трябва да си помагаме? Не съм го догледал това нещо, но господин Гаджев е съвършено прав. Ако в Процедурните правила за избора така сме приели, значи това са Процедурните правила и дори да искам да Ви предложа друго решение, нямам право да го направя, преди да променим правилата.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

нещо е станало и не сте ни видели. Мога да кажа това, което исках като изказване, и по начина на водене. Първо, в концепциите, които чух на всички кандидати, никъде не стана ясен начинът на финансиране на обществените медии дали те възнамеряват ясно, точно и категорично да приложат модел на финансиране на обществените медии, какъв е този модел, както и дали възнамеряват да приложат така наречената организация за споделени услуги? Имам предвид да изискват за обществените медии организация за споделени услуги с цел да се оптимизира начинът, по който те се управляват към момента, и да има по-голяма ефективност и ефикасност. Последното нещо, което бих искал да кажа, че никъде не се засегна темата за препредаване на аудиовизуалните произведения и заделянето на авторските права от препредаване на аудио-визуални произведения от операторите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря за тази процедура,

Следващото редакционно предложение, което аз нямам основание да не подложа на гласуване (реплики от ГЕРБ-СДС) – нямам основание аз да преценя, че това не следва да го подложа, залата ще прецени. Чухме аргументите и на господин Чолаков, и на господин Гаджев, не мога аз еднолично да го решавам. Режим на гласуване – гласуваме предложението на Гергана Данева за добавяне на нова т. 2 във всяко едно от решенията, съответно съществуващият текст: „Избира“, съответната номерация се преномерира като т. 1.

Уважаеми господин Председател, ако отворите Правилника на Народното събрание, изрично има членове между чл. 89 и 90, където пише какви са правилата и как се изготвят правилата за избор на всички длъжности от Народното събрание. Това става на база изработени и приети от Народното събрание процедурни правила. Вътре в тези процедурни правила са записани и условията освен за кандидатстване на какви условия трябва да отговарят кандидатите и как става техният избор. Както Ви посочих, ако си отворите страницата на Народното събрание, вътре в раздел „Избор на членове на СЕМ“, има Процедурни правила за избор на членове на СЕМ, приети от Народното събрание на 7 април

В тях изрично е описано как става изборът на членове. Няма никъде лотария, няма хвърляне на боб, няма теглене на чоп или на къса клечка, има изрично т. 7, където се казва: „7. За избрани се смятат двамата кандидати, получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако има няколко кандидати, получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избрани са двамата кандидати, получили най-много гласове за.“ за.“ С това решение, което подложихте на гласуване, което не трябваше да подлагате на гласуване, тъй като противоречи на Процедурните правила, които вече са приети, и въобще не трябваше да се стига до това гласуване, вече нарушихте Решение на Народното събрание.

Благодаря, господин Председател. Господин Председател, наистина днес беше дълъг ден, голяма част от който посветихме на разговори за това какво означава парламентаризъм, какво означава Конституция, дали се спазват правилата и изобщо мнозинството разбира ли разбира ли?! – каква е неговата роля и функция тук? Една от ролите и функциите на мнозинството и на всяко Народно събрание е да взема законосъобразни решения, колеги. Многократно днес аз говорих за това, че за нищо нямате нито Конституцията, нито Правилника, нито законите. Сега нарушаваме за пореден път приетите от същата пленарна зала собствени наши правила. Та Вие сте мнозинство! На 7 април е можело да ги приемете по друг начин. Но разбирате ли, че с това решение, което със силата на мнозинството и с много инат, защото аз друго обяснение нямам, Вие бихте блокирали изцяло процедурата! Тя е противоконституционна отново, защото нарушава закона. Аз мисля, че трябва да помислите още малко какво решавате да правите, защото ще се окаже, че тези две, тоест тримата кандидати – може би достойни кандидати да заемат тези места, ще участват в една опорочена от самите Вас процедура и това няма да е възможно. Аз апелирам отново да преосмислите това, което казваме, и да се движим по правилата, такива каквито Вашето мнозинство ги е гласувало. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Атанасова – да видим, може би изобщо няма да се стигне до тази хипотеза, видим. А иначе, доколкото касаеше настоящите решения, нямах основание да не го допусна до гласуване.

Първият проект за решение за избиране на член на Съвета за електронни медии, с който се предлага предлага избирането на Пролет Вълкова Велкова за член на СЕМ. Гласуваме номинацията на Пролет Велкова. Гласували

Уважаеми колеги, гласувах против, разбира се, поради бързо приключилия дебат, който така или иначе не се състоя – не успяхте да чуете какъв човек току-що избрахте.

Госпожа Пролет Велкова, която току-що избрахте, тъй като в тази зала никой почти не се е занимавал с телевизия или с журналистика, малко са хората. Както аз не се бутам, нали, между шамарите в право или в

Всъщност избрахте един човек и му дадохте власт в регулатор, който е типичен представител на cancel културата, на които, когато нещо не им харесва, го забраняват и са склонни да налагат наказания. Ако СЕМ винаги е бил политически орган и са налагали наказания под формата на морал върху свободата на словото, защото това съм го живял, мога да дам сума ти примери – в момента, току-що, дадохте власт в ръцете на един човек, който ще прави същото. Без да броим моралното творчество на тема „Колко много страдат педофилите“, а в цялото радиопредаване, ако си направите труда да го изслушате, което тя ръководеше, нямаше една дума, че жертвите всъщност са децата.

по бързата процедура между едно гласуване, без депутатите да са тук, това нямаше да има значение, след като в крайна сметка дългата ръка на ДПС погали по рамото „Демократична България“. На Вашата съвест, колеги, ще тежи, когато подобен човек в СЕМ започне да мачка за пореден път някои журналисти, които и да са били те – дали ще е Петър Волгин, дали ще е някой друг, няма значение, ще се нагледате на забранителен режим с подобен тип хора. Благодаря, господин Йорданов, но председателят няма какво да направи за това, че народните представители не са в залата.

Аз бях на изслушването, което се състоя преди няколко седмици, и мога да кажа, че това, което се случи тук в момента, дълбоко ме омерзи, защото наистина чух с ушите си как канадидатката, която в момента беше одобрена, наистина обясняваше как към педофилите трябва да се подхожда с разбиране, защото те също са жертви. Аз подозирам, че може би следващият, който ще бъде предложен някога, може да бъде пък защитник на канибалите, може да твърди, че любителите на кръвосмешението също са жертви на собствените си страсти. Това беше изключително долнопробно и смятам, че днес ние унищожихме, или по-скоро Вие, които гласувахте това предложение, унищожихте авторитета не просто на Съвета за електронни медии, което като институция днес го има – утре го няма,

Господин Председател, процедурата ми е към Вас. Преценихте да закриете дебата, след което в рамките на процедури по отрицателен вот заваляха включително оклеветяващи твърдения за уважаван журналист, който е бил в ефир много дълги години, и всеки, който е слушал Пролет Велкова, знае, че твърденията за cancel култура и за някаква репресивност от нейна страна граничат с клевета. Да, госпожа Велкова със сигурност представлява онази част от българската медийна гилдия, която е чувствителна на тема дали има стандарт. Има и част, която смята, че не трябва да има стандарти и че всички стандарти трябва да бъдат разрушени. И в този смисъл разбирам културната война, на която тук ставаме свидетели, но все пак някакви стандарти трябва да има. Те трябва да бъдат внимателно обсъждани, оглеждани, подлагани на съмнение и това е именно всичко, което Пролет е правила и е давала платформа за него в своите предавания. И искам да кажа, че твърденията за това какво се е чуло в това изслушване, просто не отговарят на истината – има протоколи, слава богу, всеки може да провери, ако изобщо биографиите и човешкото достойнство, личното достойнство, имат някакво значение. Ние не си позволихме да атакуваме Вашия кандидат за шеф на БНБ по този начин, господин За БНБ. Не виждам логика абсолютно на никакво ниво във Вашето поведение извън това – културна война, която си е на Вашата съвест. Аз лично се гордея с човека, когото избрахме.

Аз имам право на мнение, имам право да обясня отрицателния си вот, имам право да не съм съгласен в СЕМ да отиде човек, който е склонен да налага регулации само защото се мисли за морален авторитет. Най-големият проблем в българската журналистика е, че група хора се мислят за морални авторитети, безнаказани, които могат да лепят клейма по останалите и да изискват наказания. Имам право на това мнение. Що се отнася до БНБ, Вие не гласувахте за нашия кандидат. Кажете каквото искате, аз не го нападам. Казвам само, че Вашият кандидат е лош кандидат и лош избор. Бих подкрепил чисто коалиционно Ваш кандидат, ако той не беше избран. Но с гласовете на ДПС - благодаря Ви, че Ви нямаше в залата. Вие помогнахте да бъде избран такъв човек.

По отношение на процедурата на водене и невъзможността да се състои дебат, по същество бих искала да добавя нещо, което е много важно, и с оглед нещата, които бяха казани по отношение на Пролет. Пролет Велкова има награда от

както тук се твърди, в някакви свои предавания, тя никога нямаше да се ползва с това доверие. Освен това всеки понеделник Пролет води предаване, свързано с образованието и психичното здраве на децата, където експерти взимат отношение по образователни политики и политики, свързани с детското развитие. И тези хора са в това предаване, защото имат доверие в нея и защото аудиторията има нужда от тези предавания.

да бъде така добър да присъства в пленарната зала. Не само председателят или който председателства към съответния момент трябва да бъде тук и да говори на празна зала или пък съответно, който излезе на трибуната.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, с антириторика и антиповедение човек може да влезе в полето на политиката, човек може да стигне дори и до властта, но с антиповедение и антириторика не бива да управлява и не може да управлява. Такива модели виждаме последните 12 години.

По този начин пребиваваха дори и във властта. Вашата оценка за ГЕРБ мисля, че сме я чули много пъти, аз няма да я повтарям. В момента обаче Вие твърдите, че правите по-различното от ГЕРБ, но на политическия терен се появихте с антириторика, стигнахте до властта анти…

това е много от тази трибуна, защитавайте своите позиции и ги аргументирайте със своето поведение, а не с антиповедение. С това ще допринесем и за демокрацията, и за държавността, и за нормалността… ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Времето, проблемите на българските граждани, а противопоставянето няма да реши никакви проблеми, най-малко Ваши проблеми. Благодаря Ви.

и ако госпожа Цонева беше направила това в своето изказване, своето похвално слово към кандидата на „Демократична България“, аз щях да ѝ отговоря в реплика, но тъй като това е невъзможно, ще трябва се направи по този начин, обръщайки се към Вас. Искам да кажа, че Национална мрежа на децата, която е раздала някакви награди, е същото НПО, което е създадено с финансиране отвън, представлява една матрьошка, в която има следваща и следваща… ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Господин

дебатът под формата на процедури, редно е под формата на процедури да ни оставите да направим съответните реплики. Може и да дадете на госпожа Цонева съответната дуплика. (Шум и реплики.) ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Не, аз под формата на процедури мога да взема и думата в някакъв момент и мисля, че този момент се приближава.

Господин Биков, нужно ли е? Знам, че спомена ГЕРБ, не беше нужно, но… Последна процедура. ТОМА БИКОВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нито имах намерение да взимам думата, дори ние бяхме взели решение и в дебата да не участваме, не знам защо той се провежда след избора и сега всички се оплакват от избора. Аз взех по начина на водене, защото се спомена ГЕРБ отново – 12 години. Съжалявам, господин Карадайъ, но ние в тази процедура нямаме кандидат. Тя се провежда, между другото, по правила, по които се провеждаха предишните процедури за избор на СЕМ, същите са правилата,

Благодаря Ви, господин Председател. Гласувах против кандидата на ВЪЗРАЖДАНЕ по една много проста причина – момчето просто няма необходимия опит за тази длъжност. За сметка на това има много по-добър морален компас от Пролет Велкова. Той е единственият, който говореше на това изслушване за свобода на словото и за това, че журналистите трябва да са свободни,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа! Благодаря Ви на всички за подкрепата на нашите кандидати. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Карадайъ. И аз се радвам, че избрахме точно тези двама кандидати. С това приключихме и тази точка от дневния ред.